Сьогодні виступ перед народними депутатами буде мати міністр соціальної політики Андрій Олексійович Рева до 20 хвилин, потім 20 хвилин запитання від фракцій і 20 хвилин запитання від народних депутатів. Андрій Олексійович, будь ласка, до доповіді. Прошу уваги в залі.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні присутні! Дозвольте доповісти вам важливі рішення уряду, які було прийнято у минулу середу, які спрямовані на посилення ефективності в реалізації державних програм соціального захисту людей з інвалідністю. З перших днів роботи уряду, тобто з квітня 2016 року, ми провели інвентаризацію існуючих програм і виявили, що окремі з них не досягають своєї мети, оскільки люди не повною мірою можуть реалізувати свої потреби. Соціальна ефективність таких програм є низькою. Завершуючи минулорічний бюджетний рік, ми підвели підсумки та одночасно підготували необхідні зміни до умов реалізації програм соціального захисту людей з інвалідністю. Ці рішення були розроблені спільно з громадськістю, уповноваженими уряду та Президента України з прав осіб з інвалідністю Раїсою ВасилівноюПанасюк та Валерієм Михайловичем Сушкевичем. І те, що ми вам презентуємо, це результат нашої спільної 14-місячної роботи. Першою програмою, яка потребувала модернізації, є програма забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації. Це дуже важлива програма, від реалізації якої залежить якість життя людей з інвалідністю. Особливо це відчули молоді люди, які були травмовані внаслідок військових дій на сході країни, військовослужбовці, волонтери, цивільні громадяни. Результатом їх реабілітації має бути відновлення здатності працювати, навчатись, займатись спортом і бути активним в житті. На жаль, ми отримуємо численні скарги людей щодо якості виробів та послуг при забезпеченні такими виробами. Чому так відбувається? Протезно-ортопедичні вироби, крісла колісні та інші засоби реабілітації в Україні виробляють або постачають 91 підприємство, 13 з яких є державними або казенними. Лише 58 підприємств виготовляють протези і лише 6 із них виготовляютьвисокофункціональні протези, яких потребують постраждалі учасники антитерористичної операції. Кількість підприємств порівняно з зарубіжними країнами досить незначна, щоб говорити про конкурентне середовище у цій галузі. Для прикладу, в Німеччині лише підприємств, що виготовляють протези, близько 500, хоча людині надано право обирати виріб, але повної інформації про перелік таких виробів та виробників не надається. Маючи узагальнені органами соціального захисту заявки від людей, Міністерство соціальної політики здійснює розподіл коштів між цими підприємствами централізовано. Після проведення фінансування підприємства постачають вироби людям. Тобто йде процес освоєння коштів, а не оплати виробу, яким забезпечена людина чи надано їй послуги. При цьому майже повністю відсутній контроль та супровід людини з інвалідністю з боку місцевих органів соціального захисту за місцем проживання. Незважаючи на те, що майже весь обсяг продукціїзакуповується за бюджетні кошти, досвід зарубіжних країн свідчить, що питання покращення якості послуг лежить в класичній конкуренції, в основі якого повинен бути принцип: людина обирає вирів кращої якості. Кращі фінансові показники матимуть при цій системі ті підприємства, які краще задовольняють людей. Тому основним механізмом розвитку національного ринку протезно-ортопедичних виробів та інших засобів реабілітації є забезпечення вільного вибору людиною І як результат рівного доступу підприємств до отримання замовлення, а не так, як у нас сьогодні складається: клуб для своїх, куди чужі не можуть зайти. Як ми бачимо дорожню карту заходів щодо зміни системи забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами. Перший крок на цьому шляху, з чого ми почали рух, - це ліквідація черг і забезпечення засобами реабілітації. Справді, в передбаченому Державному бюджеті України на 2017 рік були заплановані кошти в сумі 977 мільйонів 600 тисяч гривень, що становило лише 60 відсотків від заявленої потреби і утворювала майже річну черговість на отримання таких виробів. Уряд вишукав резерв фінансування і обсяг програми було збільшено на 652 мільйона гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів між програмами Міністерства соціальної політики України. З цієї трибуни я хотів би сьогодні подякувати народним депутатам, членам бюджетного комітету і особисто його головіПавелку Андрію Васильовичу за те, що вони зробили можливим прийняття такого рішення. завдяки цьому рішенню в 2017 році вперше в повному обсязі було забезпечено осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації. Було видано більше 400 тисяч одиниць технічних виробів, з них 13 тисяч 800 крісел колісних, 73,4 тисяч протезно-ортопедичних виробів і більше 36,5 тисяч засобів реабілітації. У 2018 році на реалізацію програми передбачено на 150 мільйонів гривень більше ніж в бюджеті 17-го року. Саме вирішення проблем з фінансуванням дало нам змогу розробити нову модель забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, яку ми сьогодні презентуємо і яка побудована на принципі адресності та прозорості. Другий крок, передбачений постановою уряду, - перехід від фінансування підприємств-виробників до оплати фактично наданої послуги, яку обирає людина. Тобто головним інструментом удосконалення програми є запровадження принципу "Гроші ходять за людиною". В цілому це було системним напрямом роботи для міністерства протягом останніх двох років. Майже всі програми соціального захисту було переведено на цей принцип. Але найбільший ефект ми очікуємо саме при переході, впровадженні впровадженні "принципу ходять за людиною" під час забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами. Третій крок. Для реалізації можливості вибору технічного засобу реабілітації, нашим, вітчизняним, українським Науково-дослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності, який знаходиться в місті Харкові, розроблено електронний каталог технічних та інших засобів реабілітації. Ця система розроблена на основі методології Всесвітньої організації охорони здоров'я. наявність і використання електронного каталогу дасть можливість людині зробити свідомий і обґрунтований вибір, розвивати в подальшому електронні сервіси. Для підприємств – це можливість мати рівний доступ до розміщення замовлень. Шановні колеги народні депутати, ви можете прямо зараз зайти на сайт міністерства, побачити цей каталог і подивитися, як він практично діє. Він сьогодні доступний для кожного громадянина України, в тому числі і в першу чергу, для людей з інвалідністю. Четвертий крок. Ми вводимо нову соціальну гарантію, надання реабілітаційної послуги з підбору адаптації та підготовки до застосування засобів реабілітації. Ця послуга зокрема буде надаватися всім людям, яким встановлено первинну інвалідність і покращить завдяки роботімультидисциплінарної команди фахівців, якість вибору такого засобу, який найбільше підходить людині для компенсації функціональних обмежень. І, нарешті, п'ятий крок. Надання послуги здійснюється на основі укладання тристороннього договору між людиною, підприємством і органом соціального захисту населення, з чіткими зобов'язаннями щодо своєчасності і якості надання людині такої послуги. На сьогоднішній день таких договорів немає індивідуальних, є загальний договір в якому практично кожна людина, кожен виріб, який надається такій людині, губиться. І проконтролювати його якість, терміни виконання, фізично неможливо. При цьому, місцеві органи соціального захисту населення здійснюватимуть постійний супровід при наданні послуг щодо забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації, починаючи із встановлення інвалідності, надаючи необхідну допомогу і не чекаючи офіційного звернення в різні установи. Людина з інвалідністю, її потреби будуть у центрі нової системи забезпечення технічними засобами реабілітації, а не розподіл коштів серед підприємств. Додатково ми розширюємо можливості в забезпеченні виробами постраждалих учасників антитерористичної операції, запроваджуємо також для окремих засобів реабілітації, які продаються у торгівельних мережах, виплату компенсації за самостійно придбані вироби для скорочення адміністративних процедур та часу на забезпечення ними. Наступною програмою, яка потребує осучаснення, є реалізація заходів з реабілітації дітей-інвалідів, що затверджені Постановою Кабінет Міністрів України ще 20 червня 2012 року номер 572. Гранична вартість реабілітаційних заходів не переглядалася з 2012 року. Ми збільшуємо цей фінансовий норматив для однієї дитини з інвалідністю другого та третього ступеня обмеження з 9 тисяч гривень на сьогоднішній день до 17 та 25 тисяч гривень відповідно. Для дітей-сиріт з інвалідністю та дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, гранична вартість послуг збільшується на 50 відсотків. Що це дає? Якщо сьогодні практично органи соціального захисту нав'язують той реабілітаційний заклад, в якому необхідно проходити реабілітацію, а в батьків дітей з інвалідністю є інші бажання, щоб відправити в інший заклад, то в них сьогодні є лише один вибір: або за власні кошти купляти путівку в такий заклад, або обирати той, який йому рекомендують органи соціального захисту. Тепер при збільшенні обсягу фінансування вони одночасно отримують право вибору такого закладу, і, таким чином, ми повністю профінансуємо таку потребу. Ще однією ініціативою щодо запровадження нової програми - стимулювання територіальних громад до створення перевезень людей з інвалідністю. Ця програма є вкрай важливою для усунення бар'єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, у реалізації їх прав та транспортної доступності, особливо для людей на візках. На слайді продемонстровано організацію роботи служб перевезень, яка вже працює в деяких містах України, зокрема в місті Харкові, де в минулому році додатково придбано ще два нових автомобіля для перевезення людей на візках. За ініціативи уповноваженого Уряду з прав осіб з інвалідністю Раїси ВасилівниПанасюк на придбання спеціально обладнаних автомобілів для створення служб перевезень людей з інвалідністю в Державному бюджеті України на 2018 рік саме завдяки тим депутатам, які голосували за цей бюджет, передбачено кошти в сумі 30 мільйонів Це фактично пілотний проект з придбання автомобілів та передачі територіальним громадам, в тому числі, об'єднаним за результатами проведеного конкурсу. Основним критерієм вибору громад є прийняте рішення органу місцевого самоврядування про створення служби перевезень та виділення коштів місцевого бюджету на її утримання. Таким громадам ми будемо передавати такі автомобілі, і таким чином ми будемо стимулювати їх до створення системи транспортного обслуговування для людей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Також урядом прийнято Постанову про затвердження порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань інвалідів. Завдяки цій підтримці реалізується система заходів, які передбачають залучення громадян з інвалідністю до активного суспільного життя. Фактично ми поєднуємо державні програми, зусилля органів місцевого самоврядування та активну діяльність громадських організацій в напрямі посилення соціальної підтримки та турботи про людей з інвалідністю. Ми зобов'язані крок за кроком наближатися до міжнародних стандартів європейської системи дотримання прав людини, де кожна людина, незалежно від обставин, що склалися, буде інтегрована в життєдіяльність суспільства та матиме доступ до всіх суспільних благ та послуг. І я переконаний, що спільними зусиллями уряду, Президента і народних депутатів ми обов'язково досягнемо цієї мети. Дякую за увагу. Дякую вам. Отже, спочатку прошу провести запит на запитання від фракцій і груп до Кабінету Міністрів. Прошу провести запис і прошу взяти участь в записі.

фракції "Самопоміч" – Лаврик. Так і є… Ага, вибачте, в мене не той запис.Шахов Сергій Володимирович, "Воля народу". Будь ласка. У мене питання до шановного Прем'єр-міністра України. Володимир Борисович, Володимир Борисович. У мене звернення до шановного Прем'єр-міністра України. Володимир Борисович, знаю, що ваше слово і діло не розходиться. Тому я прошу взяти на контроль особисто відновлення єдиного автошляху із Сумської і Чернігівської області дороги Н-07, яка сьогодні абсолютно не є проїзною. Призначте комісію, хай вони виїдуть на місце, проїдуть усю дорогу і включать негайно у відновлення її, це велике прохання до вас як до Прем'єр-міністра України.

Дякую вам. Тепер, будь ласка,Шахов. Включіть мікрофон від трибуни. Будь ласка, Сергій Володимирович. Луганщина, 114-й округ, політична сила "Наш край". Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка...

повністю транспорт, який їде, відвалюються колеса. На сьогоднішній день прийнято рішення Кабінетом Міністрів по монетизації пільг для соціального проїзду. За підрахунками наших спеціалістів, якщо на сьогоднішній день 300 тисяч ще переселенців є на Луганщині, то з кожного міста треба буде дати по 100 мільйонів гривень. Особливо це Лисичанськ, Рубіжне,Сєвєродонецьк. Таких грошей там немає. Прошу звернути на це увагу і вирішити це питання саме для тих територій, які сьогодні знаходяться під вогнем. Практично люди сьогодні жебракують і будуть їздити за свої кошти, ті люди, які 40 років Прошу на це звернути увагу і допомогти Луганській та Донецькій областям з пільгами на транспорт. Дякую. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, ви говорите про те, що розвалені і розбиті дороги. Так вони були розбиті не вчора і не позавчора. На превеликий жаль… на дорожньому господарству не приділялась жодна увага. Як ви бачите, ми зараз… вже декілька років поспіль переходимо до системного ремонту і відновлення українських доріг, і це означає тільки єдине, що за 3-5 років ми приведемо дороги до належного стану. Що стосується пільгових перевезень, то хочу підкреслити, що ми прийняли рішення про монетизацію. Треба зробити верифікацію цих пільг, пільговики мають отримувати можливості для безкоштовного проїзду. Більше того, функціонування муніципального транспорту, а він належить весь муніципалітетам, в компетенції і повноваження місцевих органів влади, і законодавство сьогодні передбачає, в тому числі й фінансування місцевими бюджетами цих пільг. Але що потрібно зробити? Щоби не списували кошти на пільговиків, требаверифікувати, і, саме головне, якщо мова йде про монетизацію, щоб люди отримали коштами ті ресурси, які їм визначені. Дякую. А що стосується Луганської області, то тільки на Луганську область від Державного фонду регіонального розвитку держава додатково направляє майже півмільярда гривень. Дякую. ШУРМА І.М. Володимир Борисович, добрий день. У мене запитання до вас. Ви підписали 27 липня 2016 року розпорядження про тимчасове покладання обов'язків міністра охорони здоров'я на Супрун. Відповідь з Міграційної служби засвідчує про те, що вона по сьогоднішній день не вийшла з іноземного громадянства. Я не питаю, чому взяли людину без освіти, без диплома про вищу освіти, без указу Президента про надання громадянства. У мене є інакше. Відповідно до податкової системи США одним з головних трьох податків, це є індивідуальний прибуток. Чи відомо вам, чи сплачує Уляна-Надія Супрун податки, зокрема індивідуальний прибуток на соціальне страхування, визначені Федеральною податковою системою США? Щоб пізніше так не вийшло, що ця людина не сплачує там податків, являється порушником законодавства Сполучених Ви напевне сьогодні мусите нести відповідальність, оскільки не вносите ні її на затвердження міністра і не даєте конкретної відповіді. Дякую. дякую за ваше запитання. Відповідь наступна: уряд України ухвалив відповідне рішення про покладання обов'язків у зв'язку з тим, що є відсутність міністра охорони здоров'я. Консультацій щодо кандидатури внесення і вирішення кадрових питань ведуться в рамках коаліції. Як тільки буде вирішено питання, ми одразу виконаємо все, що необхідно. Що стосується сплати податків, то мені важко сказати. Я вважаю, що ви можете звернутись до Державної фіскальної служби і отримати офіційну відповідь з точки зору сплати податків будь-якого члена уряду. Дякую. Дякую. Від "Партії "Відродження"Кулініч Олег Іванович. 10:28:18 КУЛІНІЧ О.І. Питання до міністра соціальної політики Андрія Реви. Наша депутатська група складається виключно змажоритарників. Ми постійно отримуємо величезну кількість звернень від наших виборців, які стосуються перерахунку пенсій. Люди абсолютно не розуміють, за яким принципом проводиться перерахунок, чому хтось отримує додатково двісті гривень, а в когось пенсія збільшилася вдвічі, і це при тому, що в обох випадках стаж може бути ідентичним. Я особисто звертався до вас, шановний пане міністр, але отримав звичайну відписку. Тому поясніть, будь ласка, за яким принципом проводиться перерахунок? Які його базові показники і де пенсіонери можуть ознайомитись з цією інформацією? Дякую. Дякую за запитання. Одразу відповім. Пенсія всім розраховується за єдиною формулою, складовими якої є три елементи. Перший загальний для всіх це розмір середньої заробітної плати за останні три роки в Україні. Другий показник – це індивідуальний коефіцієнт заробітку. І третій показник – це коефіцієнт страхового стажу. У разі рівності показників коефіцієнту страхового стажу, як у вашому випадку, різний розмір перерахунку, очевидно, визначається різним індивідуальним коефіцієнтом заробітку. Тому що люди можуть мати навіть однаковий стаж, але різний заробіток, який вони отримували, коли вони працювали. В цілому формула є абсолютно прозорою і єдиною для всіх. Її системні проблеми, які висвітлені після проведення першого етапу, неодноразовою мною озвучувалися і вонизаключаються в тому, що нова система нарахування і перерахунку пенсій віддзеркалила ту соціальну несправедливість, яка мала місце тоді, коли люди працювали в Радянському Союзі. Маючи великий стаж роботи, а таких людей, які вийшли на пенсію до 2000 року, ми оцінюємо в 3 мільйони осіб, серед них 2,5 мільйони громадян – це чоловічої статі… жіночої статі і приблизно півмільйона чоловічої, що говорить ще й про ґендерну нерівність, призвело до того, що люди, працюючи тривалий час в колгоспах, молодшим медичним персоналом в лікарнях, нянечками в дитячих садочках і ряду інших установ, маючи низьку заробітну плату, мають низький коефіцієнт відповідно заробітку. Тому на наступному етапі пенсійної реформи уряд має намір зробити таким чином, щоб для цих людей їхня роль у нарахуванні пенсій тривалого стажу була більшою, ніж розмір їхньої заробітної плати, враховуючи ті соціальні перекоси, які мали місце в попередніх часах. Ми працюємо над цим питанням, і я думаю, що ми зуміємо його розв'язати, оскільки принцип справедливості в пенсійному забезпеченні на думку уряду є головним, до чого ми повинні прагнути. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії України слово до запитання має Ляшко Олег Валерійович. Будь ласка. 10:31:41 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко. Шановний пане Прем'єр-міністре, у вівторок команда Радикальної партії вчергове звернулась до вас із вимогою про звільнення з посади виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Я стверджую, що рішення уряду про призначення УляниСупурун міністром охорони здоров'я незаконне, оскільки протирічить Закону "Про Кабінет Міністрів України". Крім того, всупереч вимогам Закону "Про громадянство" пані Супрун не вийшла з американського громадянства, отримавши українське громадянство. Крім того, і найголовніше – діяльність Супрун на посаді керівника Міністерства охорони здоров'я призвела до того… епідемії масові. Перші місця в світі Україна посідає по туберкульозу, по СНІДу, по серцево-судинних захворюваннях, по онкології. Тому я вимагаю від вас, пане Прем'єр-міністре, скасувати рішення уряду про призначення Супрун керівником Міністерства охорони здоров'я і внести до парламенту подання на призначення міністра охорони здоров'я. Внесіть… Дякую. Шановний Олегу Валерійовичу, шановні колеги з фракції Радикальної партії, ви знаєте, що завжди з великою повагою ставлюся до народних депутатів, до тих питань, які ви ставите. Я думаю, що ваші оцінки стосовно ситуації в охороні здоров'я є об'єктивними, і я це визнаю, як і мільйони українців. Але сказати про те, що це відбулось тільки тому, що в цьому винна одна особа, я думаю, було б дуже і дуже несправедливо. У нас є системні проблеми, які роками накопичувались в охороні здоров'я. Команда Міністерства охорони здоров'я спільно з урядом напрацювала проект змін, проведення яких дасть абсолютно чіткий позитивний результат і вплине на профілактику і здоров'я українців. За один день це зробити неможливо. І, якщо я сьогодні чую в засобах масової інформації, що говорять про те, що реформу провели, а це нічого не дало, то це, як мінімум, неправда, яка лунає з вуст інших людей, я не говорю сьогодні про вас, про те. що ми тільки відкрили можливості проведення охорони… реформи охорони здоров'я і змін, нам треба об'єднатись навколо цього, щоб кожне рішення на цьому етапі стало позитивним по відношенню до українських громадян. Я вболіваю за те, що у нас низькадовготривалість життя, я вболіваю за дитячі хвороби, я вболіваю за епідемії, в мене душа болить за людей і це є очевидний факт. Але я не став відвертати голову від охорони здоров'я так, як це робили десятиріччями з моменту незалежності нашої держави. І я готовий боротись за те. щоб ця система була адекватною. я хотів би звернутись і до виконуючого обов'язки міністра, будь ласка, зустріньтесь з фракцією, дайте відповіді на запитання, які мають сьогодні колеги. А вас, колеги, я просто запрошую, давайте разом змінювати систему охорони здоров'я, бо ми всі з вами відповідальні за стан справ в країні, кожен своєю мірою, але ми всі з вами і маємо можливості змінити цю ситуацію. І, нарешті, як тільки коаліція визначиться щодо форматування позиції по Міністерству охорони здоров'я обов'язково це рішення буде на розгляді українського парламенту. Дякую. І я візьму до уваги ваш виступ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання від фракцій Бондар Михайло Леонтійович, фракція "Народний фронт". 10:35:18 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119-й виборчий округ. У мене запитання до Ігоря Степановича. Ігор Степанович, нікому не секрет, що перед тим, як якісь просити результати від підприємства, треба в нього вложити. Я хочу запитати по мільярду, який планується вкласти у модернізацію вугледобувних підприємств. Чи є якийсь результат по державних гарантіях? Чи будуть ті кошти виділені на модернізацію? На якій стадії зараз розгляду це питання? Дякую. Дякую, шановний Михайло Леонтійович, дякую, що ви постійно відстежуєте роботу вугільної галузі. Я повністю погоджуюся з вами, без вкладення коштів в модернізацію шахт, які знімають не тільки безпеку забезпечують шахтарів, а суттєво змінюють видобуток українського вугілля змін не буде. В минулому бюджеті за 2017 рік депутати передбачили фінансування в мільярд. Але, на жаль, робота з Мінфіном була повністю провалена і ці кошти були неотриманні. Вже півтора місяця ми проводили загальні наради. І вчора під головуванням Прем'єр-міністра України, в присутності профільного Віце-прем'єра Володимира ЄвсевійовичаКістіона і міністра фінансів ми найшли алгоритм. Цей алгоритм заключається в слідуючому. Позиція перша. До кінця березня Мінфін пообіцяв, що виділить мільярд гарантій для вугільної галузі. Позиція друга. Вугільна галузь мінімум 70 відсотків продукції буде направляти на заробітну плату. І позиція третя. Якщо цей мільярд буде використаний ефективно, кошти найдуться в державі, щоб модернізувати інші шахти. Більше того, я повинен сказати, якщо програма вугільної галузі буде виконана, Україна не буде потребувати імпортного вугілля. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу тільки додати, що дійсно, вчора я проводив таку нараду спільно з міністром паливної енергетики спільно, з віце-прем'єр міністром і міністром фінансів, і насправді, в чому була затримка. Затримка тільки єдина. Ми сьогодні вважаємо, що треба інвестувати туди, де ніхто нічого не вкраде, а ми закладемо нові можливості і збільшимо добичу власного вугілля. В цьому, врешті, і полягала позиція самого Міністерства фінансів. І я цю позицію підтримую. Тому ми вчора, дійсно, знайшли алгоритм виділення мільярда гарантій для того, щоб почали закладатися нові потужності. І далі ми будемо відслідковувати, наскільки ефективно цей ресурс використовуються задля того, щоб збільшити добичу власного вугілля. Нам треба зменшувати імпорт вугілля в Україну. І ми над цим сьогодні серйозно працюємо. І в цьому ми знайшли розуміння і визначили, що до кінця березня ми знайдемо алгоритм, яким чином досягти цієї мети. І тут є спільна позиція, в тому числі і Міністерства фінансів. Тому вчора ми, дійсно, знайшли розуміння ефективності використання цих ресурсів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер 20 хвилин запитань від народних депутатів. І, колеги, хто хоче дати запитання представникам уряду, прошу провести запис для участі в обговоренні. записуємось. Прошу записатись.

Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановний Володимире Борисовичу! Я хочу сказати, що українські Карпати і українські гірські території можуть бути колосальною точкою росту для розвитку нашої держави. І це не тільки туризм, це і деревообробка, це і екологічно чисті продукти. І в першу чергу – це і хороша логістика. Зважаючи на те, Володимир Борисович, що ви часто виїжджаєте в регіони і спілкуєтесь з людьми, я хочу попросити вас, протягом 2018 року, запланувати виїзне засідання уряду в гірських населених пунктах для того, щоб розробити комплексну стратегію розвитку саме гірських територій, які об'єднують Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку і Закарпатські області. Повірте, одне таке виїзне засідання з конкретними рішеннями, якого не було за часи незалежності, дасть можливість дуже серйозно розвинути українські гірські території… я почув народного депутата. Дякую вам, я з вами згоден і згоден з вашими оцінками, що насправді ці території потребують особливої уваги, але вони також мають і особливі можливості, які нам потрібно підсилити. І я думаю, що ваша ідея проведення такої наради робочої, я думаю, що це було би добре, і я буду це планувати. В рамках, чи це буде в рамках виїзного засідання уряду або це буде в рамках робочої наради на виїзді, ми це вирішимо. Але саме головне – не провести нараду, саме головне – прийняти рішення, оце мій життєвий принцип.

ласка. 10:41:07 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановні урядовці! Хочу зазначити, що Мінфін, дійсно, багато чого провалює, зокрема роботу митниці. Але вчора було провалено і поховано парламентом роботу слідства в Україні. Судово-правоохоронний колапс. Відсьогодні всі слідчі з клопотаннями про арешт майна, про запобіжні заходи, про інші питання, про експертизу, про надання дозволу на обшук, повинні будуть звертатися в обласні суди, точніше, в суди в 25 обласних центрах. Тому я прошу зараз вас, пане Прем'єр-міністре, висловити вашу позицію відносного того, як готові правоохоронні органи, як готові суди. Прошу представника поліції чи Міністерство внутрішніх справ розказати, як будуть розглядатися… забезпечені ефективні, розумні строки досудового слідства, як будуть вирішуватися питання з побутовими смертями і похованнями людей. Чи готові правоохоронні органи ввійти в цей колапс, який на сьогоднішній день стоять черги із слідчих із розглядом їх клопотань? Що буде з судовими експертизами? 10:42:22 ГРОЙСМАН В.Б. Вчора, наскільки я розумію, це питання розглядалось: корегування в рамках… в стінах українського парламенту. І не було прийнято жодного рішення. Я розумію так, що на наступному тижні парламент має виправити цю ситуацію, яка, напевно, має місце, тільки сьогодні це вступило в законну силу, наскільки я розумію. Ми буквально швидко побачимо, чи є там негативні впливи, чи немає. Але все те, що потребуєврегулюванняЮ я думаю, що має бути врегульовано беззаперечно в стінах українського парламенту. Наступний тиждень є пленарний. Ми як уряд повністю підтримуємо ліквідацію будь-яких проблем, які гальмують взагалі і ефективне розслідування і так далі. Але оцінку, будь ласка, в рамках комітету надайте, і ми це сприймемо. Єдине, що я хочу вас попросити. Ми прийняли прекрасний Закон "маски-шоу – стоп". Цей закон реально захищає бізнес. І я чув про те, що якісь там точкові зміни хочуть внести в цей закон. Я прошу, будь ласка, народних депутатів України ні в якому разі цього не допустити, а залишити в дії Закон "маски-шоу – стоп". Тільки-тільки зараз бізнес починає так би мовити вільно дихати, що їх ніхто не кладе лицем в підлогу, а зараз я вже чую, що є такі намагання, значить, цю ситуацію знищити. Тому я дуже би вас просив до цього привести… до цього приділити особливу увагу. А все, що потрібно виправити, будь ласка, ми готові підтримати, готові направити в комітет, в Міністерство юстиції, в Міністерство внутрішніх справ для визначення своєї позиції. Дякую.

Доброго дня! Я прошу передати слово пані ОліЧерваковій. Доброго дня, шановні колеги! В мене питання до Міністерства юстиції. Пані Наталія, я тут! Доброго дня! Я буду говорити про вічне, тобто про бардак у Коцюбинському: минулого тижня там зновусамопроголосився селищним головою якийсь незрозумілий чоловік. Не було сесії, її не скликала голова, не було двох третин. Тим не менше Міністерство юстиції, точніше, реєстратор ірпінський з незрозумілих причин вніс в реєстр якусь незрозумілу самопроголошену особу. Ми весь тиждень до вас зверталися, до міністра, до заступників: скасуйте незаконну реєстраційну дію. Щоб ви знали, коцюбинці вже готують намети

Володимир Борисович, я дуже вітаю реформу децентралізації, я знаю, що ви її підтримуєте, але я прошу вас взяти це питання на контроль. У Коцюбинському – це пекло для порядної людини, особливо в умовах непрацюючих правоохоронних органів і в умовах, коли так діє Міністерство юстиції. Я прошу вас дуже врегулювати це питання. Наведіть, будь ласка, порядок. Я дуже на це сподіваюсь і на це сподівається населення 20-тисячного населеного пункту. Дякую за запитання, пані Оля. Насправді, дійсно, в рамках реформи реєстраційної служби Міністерство юстиції більше не має реєстраторів, це або представники місцевої влади, або нотаріуси. І якщо вчиняється якась незаконна реєстраційна дія, ми маємо інструмент – комісію з розгляду скарг у сфері державної Дійсно, з цього питання до нас надійшла вже скарга до Міністерства юстиції. Після останнього зустрічі ми перевірили, вона відповідає вимогам. На наступному тижні буде прийнято рішення про її допуск абонедопуск до розгляду і після цього вона буде розглянута по суті. І я впевнена, що якщо було порушення, то комісія скасує дане реєстраційну дію. Дякую. Дякую вам. Васюник Ігор Васильович, будь ласка. 10:46:50 ВАСЮНИК І.В. Дякую, Андрій Володимирович, В мене запитання до Прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович! Володимир Борисович, в мене запитання від представників ОСББ Львівщини та від управлінських компаній міста Львова. Питання полягає в тому, що заборгованість управлінських компаній за відшкодування пільг та субсидій з листопада місяця 17-го року, а по ОСББ – з січня цього року. Це питання дуже добре ви володієте і знаєте. Я розраховую на швидку і державницьку вашу позицію щодо вирішення цієї проблеми. Бо ми хочемо замінити ніби надання послуг і передати від радянськихЖЕКів до сучасних управлінських компаній. А борги, які зараз створюються, ведуть до банкротства

Вже процес врегулювання розпочався, тобто я думаю, що у 18 році ми взагалі все виведемо на нуль, принаймні такі плани і завдання перед міністерством і стоять. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кишкарпередає Кривенкові. Будь ласка. Віктор Кривенко, Народний рух України. Шановний Прем'єр-міністре, до вас декілька запитань. Перше. Ви відповідали по вугільній галузі. Так от, можливо, не треба давати держгарантії державним підприємствам, бо правильно каже Мінфін, є питання з контролем і питання з розкраданням практично на всіх держаних підприємствах. І є шахта "Любельська", а два роки оббиває пороги всіх ваших заступників, віце-прем'єрів, яка готові повністю документи і яка закриє той імпорт вугілля для металургійних підприємств з Росії, який зараз відбувається, які теж просять державні гарантії, які готові пускати в капітал. І я просив би, щоб ви провели нараду і розібралися в цьому питанні. Це на Львівщині створення тисяч робочих місць. Друге питання. За дорученням Гопко Ганни Миколаївни. 75-і роковини Голодомору. До сих пір оргкомітет нікого не запросив на осінь на ці заходи. На річницю трагедії Бабиного Яру за півтора року запрошували. Прохання взяти на контроль це питання, є відповідь МЗС, яке говорить, що нікого ще не запросили. І останнє, дуже коротко. Охорони здоров'я вводить третю стать: чоловіча, жіноча і немає… у нас не ратифіковано це в законодавстві. "Народний Рух" завжди виступав за збереження традиційних сімейних цінностей і вводити в анкетах стать "немає статі"… Яке ваше особисто до цього ставлення? По трьом питання, будь ласка, дайте відповідь. Дуже дякую за запитання. Ну, по шахті ви… по шахті зараз вам дасть відповідь міністр енергетики і вугільної промисловості. З третього питання розпочну. Я вже і навіть з трибуни парламенту говорив про те, що я абсолютно традиційних поглядів, і для мене іншого просто немає. А сімейні цінності для мене є найвищими цінностями, одні з категорій найвищих цінностей. я вважаю, що тут мене змінити вже неможливо. Я взагалі вважаю, що ми маємо зміцнювати сімейні цінності, ми маємо робити все для того, щоби діти росли в щасливих родинах. Нам ще багато тут потрібно робити для того, щоби досягти цієї мети. Що стосується роковин Голодомору. Я не один раз висловлював свою позицію щодо вшанування пам'яті жертв голодоморів. я вважаю, що великий злочин був по відношенню до історії і до всіх тих, хто невинно загинув, коли в 2010 році взагалі припинили будь-яку роботу: і дослідницьку, і роботу по вшануванню пам'яті. От все так, як було до 2010 року зроблено відновлення історичної справедливості, так це все було і залишене на узбіччі. Я з цим миритися на збираюся, я вважаю, що ми маємо цю трагедію зробити відомою для всіх в усьому світі. Тому що це була жахлива трагедія, в якій загинули мільйони-мільйони українців і мільйони дітей. І тому уряд вніс пропозицію, дякую народним депутатам, що ви це підтримали, завершити будівництво другої черги "Меморіалу пам'яті жертв Голодомору. І ми фактично завершили вже і проектно-кошторисну документацію, створений організаційний комітет, і ми завершимо це. Я хочу, щоби всі знали і пам'ятали про ті трагічні віхи історії нашої держави, нашого народу, і це є принципово важливо. І в цьому році ми маємо розпочати цю роботи. І що стосується організаційних питань. Я провів оргкомітет, є відповідні доручення міністерствам, віце-прем'єрам, в тому числі і щодо залучення чи запрошення іноземних гостей для участі в цих заходах. І така робота проводиться, її корують два віце-прем'єри. І тут я переконаний у тому, що ніяких прогалин не буде. Дякую. Дякую вам. Насалик, будь ласка. Коли, якщо говориться про кредитування шахти "Любельська", то це порядка півтора мільярда доларів, які необхідно. Звичайно, в першу чергу ми будемо розглядати – і от дивлюся зараз на пана Гузя, – що в першу чергу будемо розглядати завершення 10-ї шахти, на яку, на жаль, виділено тільки 10 10 мільйонів гривень у цьому році. І тільки після завершення 10-ї шахти ми будемо розглядати можливість фінансування з державного бюджету приватних шахт. Зараз двоє народних депутатів об'єднують своє запитання. ЦеШипко Андрій Федорович і Остапчук Віктор передають слово для запитання народному депутату Кіссе. Включіть мікрофон, будь ласка. Дякую. Шановний Володимир Борисович, я прошу уваги! Володимир Борисович, ви чуєте, Володимир Борисович? Шановні друзі, єТарутинський район, Одеська область. Володимир Борисович, в двох селах цього району уже чотири доби немає можливості довезти хліб людям, немає ніякого проїзду. Я звертаюсь до вас особисто, втрутитись в це, рішення цього питання. Бо "Укравтодор", регіональні структури, які працюють, не мають ні бажання, з їх слів, не мають можливості, щоб зробити проїзд. Я дуже вас прошу, вирішіть це питання терміново. Це по-перше. По-друге, ця дорога має вже кошторисну документацію. Вже пройшов тендер. Я дуже прошу, щоб в цьому році була можливість почати реконструювати і капітальний ремонт цієї дороги. Прошу останній час надати Володимиру Михайловичу Литвину.

ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, Антон Іванович, за ваше запитання. Я перепрошую за затримку, це якраз я розмовляв з керівником Державної служби по надзвичайним ситуаціям. Я зараз йому доручив, щоб він розібрався з блокуванням дороги і вжив заходів щодо розчищення цієї дороги і відкриття можливості доставки. І зараз у мене буде зв'язок з головою адміністрації Одеської області, я йому розкажу, що таке чотири дні без можливості купити хліб людям. Тому доручення я вже дав і зараз вони почнуть цим питанням займатись. Що стосується дороги. Якщо тендер проведений, дорога буде робитись, якщо вона включена в план. Я так розумію, що включена. І я хотів вас проінформувати по попередньому вашому питанню, яке ми постійно обговорювали. Це питання нашого проекту по добудові Одеса-Рені. Ми теж його включили і вже погодили добудову Одеса-Рені в рамках митного експерименту, від якого кошти надійдуть до Одеської області. Тобто ця дорога теж стоїть в плані. І я думаю, що є всі високі шанси в цьому році її завершити будівництво. Дякую.

в мене питання щодо діяльності нашого Космічного агентства. Всі вважають, що наша країна є космічною державою, але, на жаль, ми жодного супутника на орбіті стаціонарній не маємо, успішних проектів нових також не маємо. Безвідповідальна кадрова політика призвела до того, що у нас завалені всі космічні програми, які реалізовувались за бюджетний кошт - це і "Циклон – 4", і "Либідь", - немає сенсу перераховувати. Разом з тим, діяльність Космічної агенції регламентується затвердженням Закону України "Про загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму", яка затверджується на 5 років. Минула програма закінчила свою діяльність в 2017 році. Чому Чому Космічна наша агенція не формує програму діяльності на наступні 5 років? Чому ця безвідповідальність продовжується? І скільки будуть тягнути з прийняттям відповідних кадрових рішень, тому що це втрати іміджеві, втрати державного бюджету і ми втрачаємо цілу галузь? Дякую.

я щойно говорив з головою Одеської адміністрації поТарутинському району, він теж отримав доручення врегулювати цю проблему. Що стосується Космічного агентства. Буквально в січні місяці я проводив закриту нараду з всіма зацікавленими сторонами, вони зараз готують відповідно нову програму і будуть її доповідати, я думаю, що найближчими тижнями, її затвердження і далі продовжать свою роботу. Насправді, ми космічна країна, це правда, ми маємо ряд міжнародних проектів, ми… я визначив 3 завдання для Космічного агентства, по яким вони сьогодні працюють, в тому числі ефективність взаємодії по міжнародним проектам. Все те, що ми робимо для внутрішніх потреб, я не хочу заглиблюватись у цьому питанні зараз, але… ну, є питання, про які я не можу говорити. І ми чекаємо зараз від них відповіді, ця робота ведеться і буде презентована, і буде розглянута урядом у закритому режимі і прийняті відповідні рішення. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, колеги, фактично можливо бути ще тільки два запитання.Сисоєнко і Литвин. Перше, будь ласка,Сисоєнко Ірина Володимирівна. Передає Романовій. Будь ласка. У мене запитання до Лілії Гриневич і, власне, до ВолодимираГройсмана також. Депутати при голосуванні за бюджет неодноразово звертали увагу на те, що якщо ми передамо зараз вищу професійну освіту і взагалі настільки настільки потрібну Україні професійну освіту на місця, то зрештою ми отримаємо ситуацію закриття настільки потрібних ліцеїв, професійних училищ, які зараз готували б молодь. Зараз критична ситуація склалася у місті Чернігові, коли там місцева влада планує так зване об'єднання дуже потрібного ліцею побуту, який готує швачок для всієї країни, для Чернігова, які настільки необхідні, з іншим професійним училищем перукарів. Але по факту хочуть забрати приміщення, яке обладнане італійською технікою, зроблені ремонти. Скажіть, будь ласка, як будемо вирішувати цю ситуацію, яка склалася не лише в Чернігові, а по всій країні? Дуже дякую за ваше запитання. Лілія Михайлівна спочатку, а потім я додам. Прошу. 11:00:33 ГРИНЕВИЧ Л.М. Дякую за запитання. Перша за все я хочу повідомити народних депутатів про те, що процес передачі майна професійно-технічних навчальних закладів є насправді дуже складний. І для того, щоб ми передали майно, його потрібно оформити, відвести землю. І ми надзвичайно пильно до цього ставимося. Будь-які закриття професійно-технічних навчальних закладів сьогодні мають супроводжуватися додатковою підтримкою міністерства. Ми не давали такого погодження і пильно будемо розглядати кожну-кожну ситуацію, тому що нам важливо зберегти цю систему. І ми націлюємо регіональну владу на те, щоб зберегти забезпечення робітничих кадрів на ринку праці. Вони повинні дати дуже чітке будь-яке обґрунтування. Тому ми прискіпливо поставимося і до цієї ситуації, як і ставимося до інших також. Ми не допустимо неконтрольованого закриття професійно-технічних навчальних закладів. Більше того, всі рішення місцевих рад про отримання на їхній баланс цих приміщень має чітке положення про те, що вони не мають права використовувати їх навіть в разі будь-якого перепрофілювання з професійно-технічної освіти не для освітніх цілей – виключно для системи освіти. Дякую. Я тільки хотів би додати. По-перше, Україні потрібні кваліфіковані робітничі кадри. І питання професійно-технічної освіти має надзвичайно важливе значення і є в пріоритетах уряду. Більше того, сьогодні вже пілотуються нові можливості щодо надання дуальної так званої освіти Ми тільки розпочинаємо цей процес. Те, що професійно-технічна освіта, теж не секрет, як і охорона здоров'я, була занедбана, що призвела сьогодні до дефіциту кваліфікованих кадрів, до неякісної підготовки кадрів, які готуються сьогодні за мільярди державних коштів, але готуються на старих технологіях. Тому ми прийняли рішення по модернізації ряду програм підготовки таких кваліфікованих кадрів. Ми закладаємо туди підтримку в рамках, по-моєму, 50 мільйонів на модернізацію обладнання і так далі, і ми все будемо робити для того, щоб створити сучасну і необхідну ефективну мережу в країні рівня цієї освіти, що є дуже важливим, і будемо це підтримувати. Тепер що стосується децентралізації. Подивіться документ, який прийняв уряд, коли я був Віце-прем'єр-міністром, а Прем'єр-міністр був Арсеній Петрович Яценюк. Ми ухвалили стратегію розвитку місцевого самоврядування 1 квітня 14-го року за номером 333. Там є ряд базових позицій, які сьогодні ми з вами виконуємо. І об'єднання територіальних громад, і фінансова спроможність, і передача повноважень на місця, і в тому числі, передача на місця податків. Це дало можливість сьогодні з центрального бюджету на місцевий передати за ці роки більше, ніж 100 мільярдів ресурсу. І там також написано в цій стратегії, ще 2014 року. Там написано, що саме цей рівень освіти буде переданий з центрального рівня на місцевий – це збалансовані єдині системні рішення. І наше завдання сьогодні – не закривати а робити їх сучасними, підвищувати відповідальність місцевої влади за управління цими процесами, за підготовку кадрів для регіонального ринку праці, для державного ринку праці. А ми, як держава, маємо замовляти підготовку тих кадрів, які конче необхідні економіці. Не просто юристів, бухгалтерів, а тих, хто безпосередньо потрібен сьогодні реальному сектору економіки. Тобто нам треба зробити з вами таким чином, щоби ринок праці врешті-решт зустрівся з системою підготовки кваліфікованих кадрів. От на це і направлена ця робота. І ще раз хочу наголосити, питання не в кількості закладів, а питання в якості підготовки цими закладами фахівців. І це ж стосується і вищої освіти. І я вже запропонував, і дав доручення Міністерству освіти. Давайте зробимо таким чином, виділимо, наприклад, топ-10 вищих вузів країни, які готують якісні кадри, в яких найвищий бал підготовки, і в яких найвищий бал, найвищі рейтинги і найвищий бал працевлаштування їхніх випускників. І давайте цих 10 вузів просто абсолютно звільнимо від сплати податків, нехай вони все те, що закумулюють, реінвестують, і стануть ще кращими. Це буде ще один економічний Дякую. І заключне запитання Литвин Володимир Михайлович. Будь ласка, включіть мікрофон. 11:05:44 ЛИТВИН В.М. В мене перше запитання до Степана ІвановичаКубіва, Першого віце-прем'єра. На попередній "годині запитань до Уряду" я порушував проблему компенсації пільг "Теплокомуненерго". закрили, у лютому місяці закрили за грудень місяць. Зараз, скажімо, у місті Новоград-Волинському, а це місто військових, така заборгованість складає 12 мільйонів. Степан Іванович, я просив би вжити відповідні заходи, оскільки там напружена соціальна обстановка. І друге питання - до Прем'єр-міністра України. Поясніть, будь ласка, за що покарали людей 200 тисяч людей, не виділивши субвенцію на соціально-економічний розвиток? Це чотири райони і низка міст Житомирської області, всі отримали, а ці не отримали. Для мене причина очевидна, але ви поясніть, будь ласка, людям чому так сталося. Шановний Володимире Михайловичу, хочу сказати, що те, що я обіцяв минулого разу, я зробив. Я провів відповідну нараду з відповідними міністерствами. І вчора ми мали з вами розмову, що станом на 13.03 перераховано субвенцію на оплату пільг та житлових субсидій населенню, в тому числі погашена заборгованість, яка була на 1 січня 2018 року. Хочу сказати, що в межах розпису асигнувань на суму 19 мільярдів 994 мільйони обласному бюджету в Житомирській області перераховано 625 мільйонів. На електричну енергію – 39,6, природній газ – 402 мільйони, теплопостачання – 130, водопостачання і водовідведення – 20, квартира, одна плата – 33. Другу частину, яку ви сьогодні задали, я знову розберусь буквально за три-чотири дні, я вам доповім. А по іншому питанню я передаю слово міністру фінансів Данилюку. І, будь ласка, заключне слово… Будь ласка, заключне слово вже. Хто не відповів? Данилюк. Пан Олександр, народні депутати вам дають запитання. Ви, будь ласка, зберіться з думками

Це ґрунтовна відповідь. До заключного слова запрошується Прем'єр-міністр України Володимир БорисовичГройсман. Будь ласка. 11:08:50 ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую, пане Голово Верховної Ради України. Шановні колеги народні депутати, дякую вам за ваші запитання. Ті запитання, які ви надали щодо конкретних питань, будуть опрацьовані урядом і ви отримаєте відповідь. А в цілому хочу ще раз вам подякувати за прийняття дуже важливих, напрацювання і прийняття важливих законів і щодо європейської інтеграції, які були прийняті на цьому тижні, і також із того нашого спільного пакету 35 законів вже розглянуто, прийнято. Взагалі-то я вважаю, шановні колеги, нам треба з вами зробити якийсь новий механізм проходження законів, які впливають на економічний розвиток і на економічне зростання. Бо якщо я подивлюсь, що нам потрібно прийняти там 35 законів і це може... на це може відійти 2-3 роки, на прийняття цих законів. А економіка не чекає, люди хочуть жити краще, ми маємо більше виробляти продукції, у нас є багато завдань щодо погашення зовнішніх боргів і так далі. Тому нам треба все ж таки працювати над тим, щоби створити якісь механізми швидкого прийняття необхідних економічних законів, які впливають безпосередньо на економічний ріст і на благополуччя життя людей. Ще раз хочу подякувати вам за співпрацю і ще раз наголосити, що уряд готовий до подальшої взаємодії. Дякую. Дякую вам. "Година запитань до Уряду" завершена. (Оплески) Давайте подякуємо уряду і Прем'єр-міністру за участь в нашому засіданні. Дякуємо, Дякую,